Доброго ранку, шановні народні депутати! Прошу заходити в зал, приготуватись до реєстрації. Готові

Готові провести реєстрацію? Добре. Отже, прошу зайняти робочі місця, приготуватись до реєстрації. І прошу зареєструватись. Зареєстровано 361 депутат. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Перед тим як перейти до виступів від народних депутатів я хочу оголосити заяву, яка надійшла в президію Верховної Ради України від двох політичних фракцій: "Опозиційний блок" і групи "Воля народу". Вони готові замінити перерву на виступ від трибуни. І я запрошую до слова Юрія Бойка. Шановний головуючий, шановні народні депутати, шановні громадяни України! Наша фракція уповноважена заявити рішучий протест проти провокацій, які сталися 2 червня цього року в місті Одеса. Хочу нагадати хронологію подій. 2 червня в місті Одесі проводився форум "Жінки за мир", в якому приймали участь представники різних політичних сил, в тому числі приймала участь і представник нашої політичної сили народний депутат Наталія Королевська. самого початку були спроби зірвати проведення цієї мірної акції, цього форуму так званим псевдомінуванням. Коли це не вдалося, підійшли до прямих провокацій. На виході з форуму, на виході з будівлі до Наталії Королевської підійшло декілька людей, вдягнених у камуфляжну форму, і створили напад, внаслідок чого жінка-депутат, мати трьох дітей, отримала травму. Наша фракція вважає, що це провокація. Наша фракція вимагає від керівництва правоохоронних органів, Генерального прокурора, міністра внутрішніх справ об'єктивного, неупередженого розслідування і притягнення до відповідальності провокаторів, які створили напад. Особливо ганебно, що напад був створений на жінку-депутата, яка була присутня на цьому абсолютно мирному зібранні. Ми вважаємо, що це лише один з випадків цілої ланки радикальних проявів, які останнім часом сталися в суспільстві, але найбільш ганебно те, що цей випадок стався проти жінки. Ми вимагаємо розслідування. І прошу вважати мій виступ депутатським запитом до Генерального прокурора, міністра внутрішніх справ і голови Служби безпеки. Дякую за увагу. Отже, переходимо до питань порядку денного. Я хочу вам нагадати, що в середу відповідно до статті 25 Регламенту ми маємо 30 хвилин для виступів народних депутатів з внесенням пропозицій, заяв і повідомлень. Ще раз наголошую, це виступи від народних депутатів, не від фракцій. Тобто, якщо представник тієї чи іншої фракції не провів запис і не попав в перелік виступаючих, це не означатиме, що фракція повинна мати слово. Я прошу приготуватися усіх, хто має бажання взяти участь у виступах, і прошу провести запис на виступи від трибуни. Будь ласка, колеги, прошу провести запис.

Шановні депутати! Український народ! Україна в Стокгольмському суді отримала перемогу у справі "Нафтогаз" проти "Газпрому", скасувавши злочинну вимогу північного сусіда "бери або плати", закладену у скандальному контракті 2009 року. За останні роки ми доказали, що Україна може бути енергонезалежною від Росії, що ми менше споживаємо російського газу, із 40 мільярдів кубів за останні 15 років ми зменшили споживання до 36. І ми точно не будемо сплачувати ті 47 мільярдів доларів, які вимагав "Газпром" від України. Довгі роки газова монополія була зброєю в руках Кремля, якою роками він шантажував Україну і шантажував нашу ставлячи під загрозу державність, здобуту нашими предками. Але найбільш нищівного удару завдав не Путін, а особа, яка на той час займала посаду Прем'єр-міністра і підписала скандальні угоди по "Газпрому". Саме вона …..…. газове закріпачення, яке коштувало кожному українцю 700 доларів США, уклавши новий контракт з Росією, потреби в якому фактично не було. Саме цими угодами була поставлена Україна на загал, повну залежність енергетичну від Росії. Громадянам України потрібно нагадати головні положення даного контракту, які тепер були скасовані. Перше, "бери, або плати", Україна взяла зобов'язання щорічно купувати 52 мільярди кубометрів газу. Уже в 2009 році рівень споживання газу впав до 33 мільярдів, без права реекспорту. Але, не дивлячись на те, що ми не споживали цього газу, ми змушені були за нього платити. І через положення контракту Україна втратила більше 12 мільярдів доларів США за транзит газу Таким чином Україна вже переплатила в російську казну 18 мільярдів доларів і ще 12 мільярдів не дорахувала через закладені в газовому контракті недоплати за умови транспортування російського газу через територію України. Тобто ці гроші Росія направила на фінансування своєї армії, але в нас в Україні ці гроші недоотримали саме освіта, медицина, вся бюджетна сфера, українські дороги і в тому числі Збройні Сили України, які внаслідок недофінансування скорочувалися і закривався військово-промисловий комплекс. Тому з даного приводу будь-які виправдання в виграші Стокгольмського арбітражу типу, що внаслідок тільки цього контракту 2009 року було можливо виграти, воно нагадує таке пояснення, якби Гітлер не напав на Польщу, не розпочав Другу світову війну, то ви б не виграли фашизм і не виграли Другу світову війну. Шановні українці, нам пора відійти від популізму… Будь ласка, 30 секунд. БАРНА О.С. І пора вже почати думати не свої партійні рейтинги, не свої особисті інтереси, а пора думати вже про Україну, народ, дітей і наше майбутнє. Слава Україні! Дякую. Дунаєв передає слово для виступу Долженкову, будь ласка. 10:12:11 ДОЛЖЕНКОВ О.В. Шановні колеги, шановні громадяни України! Моя доповідь стосується наслідків укладення Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Чинна влада під час ратифікації зазначеної угоди, а це було у 2014 році, під час ратифікації політичної, економічної частини, говорила про перемогу, говорила про економічний прорив і наслідком цього прориву буде розвиток економічного життя в країні. Але зараз вже на дворі 2017 рік і які цифри ми маємо? Якщо в 2013 році експорт складав 63 мільярди доларів, зараз він складає 43 мільярди доларів. Чому так сталося? На жаль, всі обіцянки, які ми чули в 2014 році відносно ефективного захисту інтересів вітчизняного товаровиробника, залишилися лише в якості обіцянок. Угода про асоціацію фактично закриває ринки європейські щодо українських товарів. В чому це виявляється? Зокрема, в Угоді про асоціацію, а як всім відомо диявол криється в деталях, існують, так названі, тарифні квоти, вони передбачені в додатку другому, додатку першому Угоди про асоціації. Цей документ є достатньо об'ємним, я далекий від думки, що навіть набереться в цій залі десяток народних депутатів, які системно ознайомилися з цією угодою. Але я хотів би сказати, що вона дійсно є невигідною, зокрема, для українського товаровиробника. Формально вона відкриває ринок для машинобудування, авіабудування, продукції агропромислового комплексу. Але що насправді виявляється? Машинобудування, авіабудування там не потрібно через невідповідність технічним регламентам та нормам. А що стосується продукції агропромислового комплексу? Україна дійсно могла б завоювати дуже суттєву частку європейського ринку, там встановлені квоти. Ви тільки вдумайтеся, 36 товарних позицій діють квоти, я наведу лише приклад. Наприклад, основні експортні позиції: це пшениця, ячмінь, кукурудза. Що стосується пшениці, дозволено лише імпортувати 950 тисяч тонн, при цьому експортний потенціал складає 14 мільйонів. Що стосується вище квот, 95 євро за тонну – це не рентабельно для українського виробника, ця продукція буде заздалегідь не рентабельна. Кукурудза – 400 тисяч тонн, експорт – 14 мільйонів тонн. Ячмінь – 250 тисяч тонн, експортний потенціал – 4 мільйони тонни. Квота щодо м'яса птахів – 20 тисяч тонн на рік, експортний потенціал середньорічний – більше 250 тисяч тонн. Про що це говорить? Це говорить про те, що вказані квоти, які передбачені, вони не відкривають насправді ринок ЄС, це лише був декларативний документ. На жаль, ми не доклали зусилля щодо перегляду зазначених квот,

коли всі піарились з цією коаліцією щодо підписання цієї угоди, кому заважало провести ефективні, дієві переговори щодо реалізації політики протекціонізму національного товаровиробника і збільшити зазначені ці квоти. І тому, я вважаю, що підписання угоди в цій редакції, дійсно, є передчасним.

Я хочу привернути вашу увагу до так званої медичної реформи, яку так поспіхом намагаються проштовхнути провладна коаліція і більшість разом з Президентом України., і застерегти народних депутатів від необдуманих кроків. Насправді, те, що пропонується в повторній редакції уряду, назвати медичною реформою навіть язик не повертається. Пропоновані схеми по виводу з-під контролю державного бюджету 80 мільярдів гривень і створення чергового монопольного, непідконтрольного нікому, просякнутого корупцією органу, який буде називатися Національна служба здоров'я у версії уряду і Міністерства охорони здоров'я, взагалі, здається, перевершив всі плани попередників, починаючи від Януковича і закінчуючи Яценюком. Але тут я хотів би звернути увагу якраз керівництва Верховної Ради і офіційно звернутися з депутатським зверненням до керівництва Верховної Ради щодо дотримання регламентних процедур, які передбачені чинним законодавством щодо внесення так званих вказаних законопроектів по реформі. Дивним чином Комітет з питань охорони здоров'я абсолютно усунутий від, здавалося би, реформи охорони здоров'я. Ми бачимо, шляхом маніпуляції і шляхом шахрайства чомусь реформа охорони здоров'я, розуміючи, що серед фахівців у Комітету з питань охорони здоров'я, де є медики, де є юристи, віддано в Комітет соціальної політики. Як це назвати? Не інакше як шахрайством. Наступне. Пропонований розгляд завтра на завтра, який сказала шанована мною фракція, яка сидить тут зліва від трибуни, складається з невідомо прихильників, напевно, уряду чи прихильників більшості, яка проштовхує цю так звану медичну реформу за допомогою грантів чергових і піар-акцій. Ви будете нести персонально відповідальність за знищення народу України, який відбудеться, якщо буде проштовхнута ця антисоціальна, антиукраїнська, антинародна реклама. Саме ви будете нести відповідальність, тому що ви даєте голоси більшості, і не розказуйте байок народу України, що ви є в опозиції. Ви є складовою олігархічно-порошенківської більшості тепер. Тому я наполягаю на регламентних нормах розгляду обов'язково в антикорупційному комітеті і висновку антикорупційного комітету до потрапляння в зал на корупційність пропонованої медичної реформи від уряду. те, що пропонується там, наскрізь просякнуто можливістю корупції і зменшенню доступності до медичної допомоги. Прошу забезпечити народним депутатам і мені також можливість висновків ГНЕУ, висновків профільного комітету і передати на профільний комітет розгляд медичної реформи. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Ігоря Шурму. Ігор Шурма, Опозиційний блок. Я буду звертатися до громадян України і до тих депутатів у залі, які завтра будуть намагатися обговорювати медичну реформу. Я пам'ятаю, як у цій залі створювалася коаліція у 300 голосів, і назва цієї коаліції була "Європейська Україна". В кожному виступі ви зсилалися на коаліційну угоду і в кожному виступі ви говорили "ми намагаємося інтегруватися в європейську сім'ю". Це означає, що ви намагаєтеся жити за законами країн, які входять в Європейський Союз. Назвіть мені, будь ласка, одну країну – хто-небудь з вас, трьохсот, ті, що були в коаліції або тепер нема – яка країна живе поза межами Конституції своєї держави? Це є Основний закон, на який опирається все законодавство. На сьогоднішній день гарантом дотримання Конституції у нас є Президент. Він зобов'язаний сьогодні, подобається чи не подобається, забезпечити діяльність 49 статті Конституції. У Конституції в цій статті сказано: "У комунальних і державних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно. Мережа скорочуватися не може". Не маючи на сьогоднішній день концепції розвитку національної системи охорони здоров'я, влада сьогодні намагається шляхом підмін запропонувати лишень якийсь фрагмент – зміна фінансування закладів охорони здоров'я. Для громадян України, які сьогодні мають право – право по Конституції! – на безоплатну допомогу, робиться крок, щоб забрати у вас це право. Ви право на безоплатну медицину мати не будете, тому що цей закон буде ліквідовувати таке право. Коли будуть вам говорити, що ви у стаціонарі повинні заплатити кошти, і співоплату буде здійснювати вам уряд, то в цьому законопроекті дуже хитро написано "держава гарантує безоплатність паліативної допомоги" (яка не регламентована, до речі, законом, а лишень наказами), "екстреної медицини" (закону, який не впроваджується на сьогоднішній день цією владою), а в стаціонарі буде але вона не гарантує повної доплати. І які відсотки цієї доплати, є абсолютно невідомі. На сьогоднішній день потрібно говорити, що цей законопроект це не є реформа, це є спроба перевести все на платні, договірні умови. Дуже гарно сказала тимчасово виконуюча обов'язки міністра: така реформа робиться раз в 50 років. І коли ми говоримо про охорону здоров'я, про питання життя і смерті, то не зрозуміло, чому таким нахрапом сесійний зал, ломкою через коліно намагається просунути цей законопроект. Обговоріть це в суспільстві, з медичною спільнотою, обговоріть соціальний захист медичних працівників, обговоріть з пацієнтами - і тоді, будь ласка, вносьте в зал на обговорення. "Опозиційний блок" за реформу, але не таким шляхом. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Віктора Шевченка. Доброго дня, шановний український народ. Доброго дня, шановні депутати. Ви знаєте, мене дивує позиція некоторих державних наших установ щодо екологічної ситуації, яка сталася на Житомирській, Рівненській та Хмельницькій областей. Уже другий рік поспіль у річки Хомора та Случ потрапляють промислові відходи, що вбивають усе живе. Товариство "Понінківська картонно-паперова фабрика" у Хмельницькій області продовжує скидати у водойом неочищені стоки, а органи державної влади, що мали б зупинити це свавілля, зовсім на реагують на цю ситуацію. Ще в березні 2016 року учасниками круглого столу "Геоекологічна ситуація в басейні річки Случ", що ініціювала ініціювала Баранівська міська рада Житомирської області, зверталася до Міністерства екології та природних ресурсів із вимогою вжити дієвих заходів до підприємства, що своєю діяльністю загрожує екологічній безпеці цілого регіону. Однак фабрика відбулася незначним штрафом. У річці в районі міста Баранівка неодноразово фіксувалася масова загибель риби, качок та бобрів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Листи про екологічну ситуацію на річках Случ та Хомора було направлено до Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Президенту України, це не дало бажаних результатів. Стан водойомів продовжує погіршуватися. Цьогоріч навесні після чергового скидання нечистот депутати Баранівської районної ради по ініціативі депутатів Українського об'єднання патріотів ухвалили звернення до Генеральної прокуратури і Міністерства екології та природних ресурсів з вимогою зупинити діяльність Понінківської картонно-паперової фабрики. На початку травня 2017 року в річці знову скинули відходи, і знову вмирає риба. Заміри засвідчують суттєве перевищення вміст шкідливих речовин у воді. Місцеві мешканці вирішили вдатись до акції протесту. 6 червня близько сотні громадських активістів та мешканців села Глибочок Баранівського району перекрили трасу Новоград-Волинський, щоб привернути увагу до забруднення річок. Люди доведені до відчаю, адже вода, що має давати жити, становить загрозу не лише для довкілля, а й для їхнього здоров'я. Ми не зупинимося, поки проблема не буде вирішена. Від імені мешканців Житомирщини, Рівенщини та Хмельниччини учасники пікету, які зараз знаходяться біля Кабінету Міністрів вимагають: по-перше, зупинити діяльність Понінківської картонно-паперової фабрики до відновлення повноцінної роботи очисних споруд; друге, покарати винних у шкоді, заподіяній довкіллю внаслідок скидання нечищених стоків. І третє, на законодавчому рівні посилити відповідальність за забруднення водойомів. по третьому, це вже питання, яке депутати від Українського об'єднання патріотів, мабуть, сьогодні, а може бути, завтра зареєструють законопроект, де… законопроект до зміни до Кримінального кодексу щодо значного підвищення штрафів, а також позбавлення волі за неодноразове скидання неочищених вод. Будь ласка. ДУБІНІН О.І. Я звертаюсь до Прем'єр-міністра з проханням срочно зробити комплексну перевірку

Народний депутат Юрій Береза, прошу. Доброго дня, шановні українські громадяни, шановні колеги! Ми підходимо до сумної дати – 242 роки від знищення Запорізької Січі і знищення запорізької вольниці. Це було, 10 червня відбулось. І після того почалась безперервна колонізація нашої, моєї країни. Воно виявлялось в різних іпостасях.

Друга Світова війна. Ви знаєте, але саме страшне, коли ми отримали після отримання незалежності. "П'ята колона", яка була вихована колонізаторами, почала вести війну проти незалежної України. І ця війна виявлялась скрізь, починаючи від газових угод, яким оцінку дав Стокгольмський суд, і закінчуючи пафосним виступом "п'ятої колони" зараз на цій трибуні! Де ви були, коли знищували патріотів Донеччини і Луганщини? Чому ви не кричали і не волали в Раді, коли бійці Безлера і Гіркіна убивали патріотів в Донецьку? Я зараз звертаюся в першу чергу до тверезих, наголошую, тверезих і патріотично налаштованих людей, які сидять в цій раді. Чим скоріше ми звільнимося від того, що називається "п'ятою колоною", від того, що називається "ворогами України", які на всіх фронтах не припиняють і не припинять ніколи моменти знищення України. Для них Україна – це ніщо, для них Україна – це полігон. І тому я нагадую для тих, хто забув, що після газових угод були Харківські угоди, які відкрили шлях для того, щоб почалася війна на Донбасі, для того, щоб у нас відрізали Крим. І відповідальність за це несуть ті люди, які сидять в цій залі. І тому я все ж таки звертаюся до нас, до всіх патріотично налаштованих депутатів, у нас є шанс, у нас є шанс не балачками, а реальними справами донести і довести справу до кінця, як це робить "Народний фронт". Слава Україні!

Я не хотіла говорити про медичну реформу, але позаяк я побачила виступ наче написаний під копірку народного депутата Мусія і народного депутата з "Опозиційного блоку" пана Шурми, то хотіла б зазначити, що система охорони здоров'я України онкохвора, онкохвора. І єдині ліки, коли онкохворий організм, – це хіміотерапія. І хіміотерапія у даному разі, весь світ лікує все ж таки в першу чергу, це наші реальні реформи, не симуляція, а реформи. І тому для мене дивно, коли колишній міністр після революції все ж таки і "Опозиційний блок" зараз заодно. Прикро. Можливо, дійсно, не допрацювали ми. Але я хочу зараз говорити про фронт. Я хочу нагадати народним депутатам, що йде війна, що в цьому році у нас 763 поранених хлопця, що у нас зараз на фронті не вистачає елементарних речей. Нам на фронті не вистачає деревини, щоб побудувати оборонні споруди, котрі би захистили наше життя. Нам на фронті не вистачає мішків для того, щоб засипати пісок і зробити оборонні споруди. У нас надзвичайно мало оновлюються транспортні засоби. Ми до сих пір не схожі на армію ХХІ століття. У мене багато питань як у народного депутата і як заступника голови Цивільно-військового штабу України до таких організацій, як "Укроборонпром", де наші мільярди? Чому на фронті ми їх не бачимо? Чому ту нову техніку і ту нову зброю, котру ми бачимо, як молот, від нас регулярно приховують про те, що це фатальна буває техніка. У нас є втрати від експлуатації молотів. І це відомо всім на фронті, ну чомусь ми не обговорюємо це в Комітеті національної безпеки. Прошу вважати це зверненням. Чому до сих пір на фронт кожного дня їздять волонтери допомагати з елементарним – з дронами, з беспилотниками? Чому нам не вистачає відеокамер на фронті? Чому нам не вистачає військового озброєння і санітарної техніки? У мене дуже багато питань до Генерального штабу чому до сих пір… Минулого тижні в цю неділю я знову була екскурсантом для нового начмеду АТО, який ніколи не був в АТО. Коли черговий раз мені треба, як їду, показувати, що таке АТО… Позаяк наш спікер не відреагував на звернення 112 депутатів і не оголошує кожного вівторка хвилину мовчання за тими героями… Я хочу нагадати депутатам, що в цьому році 2017 загинуло 100 бійців, 98 з них – це Збройні Сили України і 2 – добровольці.

що Майдан виходив саме за відсутності відчуття справедливості, і я хочу всім нагадати, що саме Янукович був втіленням корупції і тієї несправедливості, яка була в державі. На сьогоднішній день хочу відмітити ефективну роботу працівників відділу власної безпеки в Волинській області правоохоронних органів. Саме завдяки їм на протязі останнього періоду було затримано хабарників, тобто поліція всім своїм виглядом доводить доводить до того, що вона здатна самоочищатися від тих людей, які записалися у їхні ряди. Але, на жаль, за допомогою так званих слідчих прокуратури, які зобов'язані розслідувати дані справи, ці справи в нас тишком-нишком хороняться. І тому мій виступ сьогодні присвячений саме цим питанням, і цим проблемам, які існують в мене на Волині. Я хочу звернути увагу на кримінальні справи і це буде моїм зверненням з трибуни парламенту за номерами 42017030000000042, 42017030000000072 і 42017030000000176. Це кримінальні справи, які порушені проти працівників правоохоронних органів, які брали хабарі. Але я також звертаю увагу, що всі вони порушувалися за статтями 368 частина третя, а в подальшому деякі з них, а особливо з останніми цифрами 72, перекваліфіковувалися на статтю, яка виклює участь і можливість участі громадянина, заявника в якості потерпілого. Приводжу маленький приклад, справа за хабар слідчий управління отримує регулярні платежі у розмірі 200 доларів, останні хабарі фіксуються на відео, останній внесок 2 тисячі доларів і людині дають штраф у вигляді 20 тисяч гривень. Шановні колеги, це знущання над системою правосуддя, це знущання над очищенням рядів з боку хабарників. Тому я звертаю увагу прокурора Волинської області пана Киричука, наведіть лад у своєму відомстві, зокрема, звертаю увагу на негативну роботу і договорняки слідчого Антонюка, який був процесуальним керівником по цим останнім справам, і саме він погоджував, так звану, угоду сторін. Хочу звернутися також до пана Коваля, керівника Департаменту внутрішньої безпеки, щоб він відмітив своїх працівників на Волині, які днями і ночами відстежують хабарників, які є в рядах поліції. Дякую за увагу. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Зараз буде ще два виступи, запрошую до слова народного депутата Нестора Нестора Шуфрича, а потім буде виступ від "Батьківщини" Сергій Соболєв, далі буде дві репліки і перерва від двох фракцій. Прошу. 10:38:44 ШУФРИЧ Н.І. Дякую. Шановна пані головуюча, шановні колеги, Сьогодні я дуже уважно слухав виступи своїх колег народних депутатів України і мені сподобався екскурс в історію. Але ж давайте будемо факти називати такими, якими вони були насправді. Катерина ІІ, імператриця російська, заключила контракт з запорізькими козаками і довірила їм охорону кордонів. І це правда. Разом із запорізькими козаками російська армія захопила Кримський півострів і розгромила кримськотатарське ханство. Це теж правда, це історичний факт. Але у нас були і свої стосунки з кримськотатарським ханством, коли ми підписували союзи для війни з Польщею. Це теж факт. Але це вже історія. Сьогодні ми маємо її поважати як нашу славетну історію наших слов'янських народів, які спільно пройшли дуже непростий шлях становлення незалежності. Сьогодні ми шукаємо, що б нас об'єднало, і ми зобов'язанні це знайти. І ви знаєте, я згадую голосування з приводу конфлікту навколо острова Тузла. 448 депутатів різних поглядів тут голосували в цій залі, і вони об'єдналися. І тоді Кучма прилетів терміново з Бразилії і врегулював цей конфлікт на вимогу в тому числі українського парламенту. А стосунки в парламенті були, повірте мені, ще гарячіше ніж зараз. Стінка йшла на стінку, але це питання нас тоді об'єднало. Сьогодні ми вболіваємо за загиблих. Я хочу згадати, що в 2014 році після того, як ми вшанували загиблих Небесної Сотні, першим, за кого встав цей зал, був активіст "Свободи". Але на наступний день ми вшанували хвилиною мовчання загиблого в Харкові активіста Партії регіонів. Що таке Партія регіонів? Партія регіонів – це не Янукович, а десять мільйонів людей, які десять років голосували за свої принципи. І я зараз стою на цій трибуні і відстоюю їх принципи. У мене багато запитань до Януковича, але сьогодні зробіть так, щоб люди жили, як при тій злочинній владі, щоб у них були такі доходи і такі тарифи, і тоді ви, мабуть, будете мати право задавати багато запитань. А сьогодні я закликаю всіх об'єднатися навколо, мабуть, одної з цілей, яка нас має об'єднати, мир. І запорука цьому миру, я вважаю, в конституційній реформі. Ми маємо дати реальні права всім регіонам забрати владу від одної людини і, можливо, довірити їй в цій залі. Всі говорять про те, що владу треба дати народу. Так не бійтеся власного народу, віддайте владу народу і женіть тиранів і тих, хто за війну. Дякуємо. Запрошую до слова Сергія Соболєва, Шановні колеги, я думаю, що унікальне рішення Європейської комісії, яке в 2012 році визнало антимонопольною норму "бери або плати", фактично наблизило Україну і державну компанію НАК "Нафтогаз", яка стала 18 європейською компанією, яка завдяки цьому рішенню Європейської комісії і рішенню Стокгольмського арбітражу скасувало цей принцип. Але не можна сьогодні не згадати ключові дві дати, а саме січень 2006 року, коли було скасовано унікальний контракт, який фіксував ціну на газ 50 доларів за тисячу кубічних метрів. І саме при Президенті Ющенку і Прем'єрі Єханурові цей контракт перестав діяти, хоча він повинен був діяти до 2009 року. Не можна не згадати другу дату, кінець 2008 року, коли Президент Ющенко, порушуючи свої повноваження Президента України, відкликає голову НАК "Нафтогаз" Дубіну від підписання угоди, яка була погоджена по ціні 232 долари, найнижчою ціною в Європейському Союзі. І тільки після цього Російська Федерація пішла на безпрецедентний крок і на два тижні відключила газ для України і для Європейського Союзу. Де були ті волателі, які сиділи в кабінетах високих і не зробили ні копійки для того, щоб зробити можливим перепідписання таких угод, що дало можливість країні вижити ці 10 років, коли сьогодні ціна на газ і норвезький, і російський – складає менше 160 доларів за тисячу кубічних метрів. Тільки виникає питання: а чому Україна закуповує цей газ, який є газом Російської Федерації, не по 160 доларів, а по 230, по 236? Тому що сьогодні ця переплата лягає в кишені тих, хто тримає фірми-посередники, через які закуповується цей контракт. Саме тому фракція "Батьківщина" вважає, що нам треба провести два ключових розслідування, яким чином були зірвані два контракти років, і яким чином були підписані харківські угоди, які продовжували базування російського флоту на 25 років, що дало можливість далі анексувати Крим і Севастополь. Дякую за увагу. Дякую. І зараз дві репліки. Порошу, народний депутат Шурма спочатку. 10:45:22 ШУРМА І.М. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Нам багато хто намагається запровадити американські цінності. Я собі дозволю цитату американського письменника Марка Твена: "Ніколи не сперечайся з ідіотами, бо опустишся до їх рівня, де вони тебе задушать своїм досвідом". Я не буду сперечатися з тим, хто мене назвав, мою фамілію, але хочу сказати одне: "Опозиційний блок" підтримує реформу у тому випадку, коли закони будуть кореспондуватися із Конституцією України, коли ці закони будуть захищати незахищені верстви населення із числа пенсіонерів, яких є 14 мільйонів і їх хочуть позбавити права на безоплатну медицину, закон, який буде захищати медичних працівників. А далі я хочу запитати лідера Радикальної парії пана Ляшка. Він завжди говорить про соціальний захист людей. Те, що висловлює його член партії, перший заступник по квоті, вона посилається на партію. Ви поясніть, або це позиція партії, і яке вона відношення має на сьогодні… Дякую. Прошу, народний депутат Мусій. тому що лідер Радикальної партії Олег Ляшко подав подання на звільнення цієї персони, яка є непрофесійною, яка співпрацює з міжнародною фармацевтичною мафією разом з Міністерством охорони здоров'я. Олеже Валерійовичу, доки ви будете терпіти дискредитацію отакими панями нормальної Радикальної партії, яка проводить правильну політику, тому що не голосувала за так звану медичну псевдореформу? А тут є одна дама, яка голосує за знищення українців. Чи це позиція Радикальної партії: знищити українців, як ця дама пропонує? Остання репліка – Олегу Ляшку. Прошу. Олег Ляшко, Радикальна партія. Фракція Радикальної партії не підтримує урядові законопроекти про так звану медичну реформу з однієї причини, що пенсійна реформа, що медична реформа, яку пропонує нинішня влада, переслідують одну-єдину мету: зменшити кількість людей, які мають право на отримання пенсії, зменшити чисельність українців, які мають право доступу до медичних послуг. Це не реформи, а це економія коштів Державного бюджету за рахунок українців. За нашим твердим переконанням, медична реформа повинна переслідувати одну мету: доступність і якість медичних послуг. Коли влада під приводом так званої медичної реформи закриває лікарні, скорочує чисельність працівників, для того щоб зекономити кошти бюджету, наша команда цієї так званої реформи не підтримує. І ми пропонуємо альтернативу пенсійній і медичній реформі, яку пропонує уряд. оце і є позиція нашої партії. Колеги, час, відведений для виступів, завершений. Я прошу усіх заходити в зал, займати робочі місця. Переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, одну хвилину. Ми проголосуємо за скорочену процедуру. І я хочу вам наголосити, що в середу традиційно у нас стоять питання ратифікації, питання, які об'єднують зал. І ми переходимо до першого проекту Закону про ратифікацію Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер (№ 0146). І, колеги, для того, щоб ми змогли розглянути наші міжнародні угоди і ратифікації, комітет і доповідачі звертаються зали Верховної Ради з проханням, щоб ми їх розглянули за скороченою процедурою. І я прошу усіх колег народних депутатів підтримати цю конструктивну пропозицію міністерства. Прошу зайняти робочі місця, приготуватись до голосування. І я ставлю на голосування пропозицію розгляду проекту Закону про ратифікацію Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер (0146) за скороченою процедурою. Прошу всіх дисципліновано і сумлінно підтримати цю ініціативу. Прошу підтримати. Голосуємо. Колеги, прошу підтримати. Не всі перейнялись відповідальністю даного голосування, тому прошу всіх зайняти робочі місця, колеги. Прошу приготуватися до голосування. Я ще раз ставлю пропозицію розгляд проекту Закону 0146 за скороченою процедурою, і прошу усіх підтримати, колеги. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуєм. Прошу підтримати.

За-167 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді міністра екології та природних ресурсів Семерака Остапа Михайловича. Будь ласка, пане Остап. Доброго дня, шановний Голово Верховної Ради, шановні народні депутати. Вашій увазі запропонований проект Закону України про ратифікацію Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і і сталого розвитку басейну річки Дністер. Проект розроблений Міністерством екології природних ресурсів, спрямований на ратифікацію договору, який був підписаний 29 листопада ще 2012 року в місті Рим під час Шостої сесії Наради Сторін Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків міжнародних Метою договору є поглиблення співробітництва з Республікою Молдова у питаннях охорони та збереження сталого розвитку… забезпечення Цей договір у разі ратифікації, а я в цьому свято переконаний, стане першим міжнародним басейновим договором в європейському та пострадянському просторі, спрямований на розвиток відносин партнерства між державами щодо впровадження інтегрованого управління водними ресурсами транскордонного річкового басейну як важливої складової сталого розвитку. Виконання положень договору має забезпечити поступове зниження рівня забруднення поверхневих та підземних вод басейну річки Дністер, покращення здоров'я населення, яке мешкає на території басейну річки Дністер та користується водою саме з цієї річки, справедливий розподіл та регулювання водних ресурсів між країнами, забезпечення та відновлення водних екосистем та територій, що охороняються. Законопроект погоджений без зауважень міністерствами, які дотичні до реалізації цього договору. Ратифікація сприятиме забезпеченню виконання наших міжнародних зобов'язань в рамках Європейської

Будь ласка, 30 секунд, завершити. СЕМЕРАК О.М. Дякую. Прошу, колеги, підтримати ратифікацію договору, який я говорив. Дякую. Дякую вам. До співдоповіді запрошується заступник голови Комітету у закордонних справах Гузь Ігор Володимирович. Будь ласка, пане Ігор. Доброго дня, шановні друзі! Потрібний законопроект. Потрібна ратифікація. Комітет вчора на засіданні погодив. Зауважень немає. Головне науково-експертне управління так само погодило. Тому я прошу зібратись з силами і проголосувати. Дякую. Дякую. Прошу провести запис: два – за, два – проти для обговорення законопроекту.

Дорогі друзі! Стало такою традицією, на жаль, що в середу ми ніколи не приймаємо, дуже рідко рішення, які мають результат. Тому дуже хотілось би, щоб цей закон, який не політичний і нормальний, і наближує нас до європейських світових стандартів екології, щоб ми його зараз всім залом підтримали. Давайте все ж таки покажемо, що Рада працює не лише по вівторкам і четвергам, но і в середу також може працювати. Давайте підтримаємо. Дякую. Бондар Михайло, 119 виборчий округ. Дуже важливий проект закону. Тому закликаю колег зібратись, проголосувати – за. І "Народний фронт" буде голосувати за всі екологічні закони. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Шурма Ігор. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Я вам скажу пропозицію "Опозиційного блоку" стосовно ратифікації міжнародних угод. Ми прекрасно розуміємо, що імідж України формується від того, як сесійний зал Верховної Ради України не залежно від фракцій приймає ті чи інші рішення. Ми прекрасно розуміємо, що від позиціонування у співпраці позитивному залежить і те, як будуть сприймати Україну на міжнародному рівні. Але хотів би нагадати всім присутнім у залі і тим, хто слухає нас, завжди у середу, у цей день був відведений для обговорення і прийняття рішень законопроектів, ініціаторами якого виступали опозиційні сили. Це був так званий "День опозиції". "Опозиційний блок" надав на розгляд десятки законопроектів, які забезпечують соціальний захист людей, і тих, які проживають на території України, і тих, які проживають на тимчасово окупованій території. Але на превеликий жаль, на сьогоднішній день таких можливостей внесення і розгляду питань немає. Більше того, "Опозиційний блок" ініціює вже цілий ряд ініціатив стосовно міжнародних, закупівель ліків по міжнародних організаціях, які на сьогоднішній день провалені. Такого нема. Ми прийняли таке рішення: не дивлячись на те, що проект законопроекту 0146 між Республікою Молдова і Україною заслуговує на підтримку, і ми підтримуємо, в принципі, все, що там говориться, ми відмовляємося на сьогоднішній день голосувати за всі ратифікації, і будемо це робити до того часу, допоки в повістку дня не буде внесено "День опозиції", коли можна буде розглядати ініціативи, представлені в тому числі і "Опозиційним блоком". Це є наша позиція. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Мельничук передає слово Довбенкові. Будь ласка. Шановні колеги, мій колега Іван Мельничук записався проти підтримки цієї ратифікації, і я його розумію, тому що на його думку немає комплексного підходу на сьогодні до теми, як ми маємо розвивати сталий розвиток річки Дністер і всього цього басейну. Я думаю, що ми цю тему можемо розвинути у правильному конструктивному руслі, а саме: маємо чітко насамперед в уряді, а потім і на місцях визначитися із двох проблем цієї комплексної теми. Перша тема – це будівництво 6 міні-ГЕС, які заплановані у програмі уряду до 2020 року. Я думаю, що це неправильно, що започаткована робота, не порадившись із громадами на місцях, не порадившись із представниками органів самоврядування, вирішувати таку серйозну проблему. І ми бачимо, яка категорична позиція несприйняття будівництва цих міні-ГАЕС на річці Дністер. Я думаю, що і колеги в Молдові, і по низі Дністра теж не підтримають цю тему, і нам в уряді треба змінювати цю позицію. Друга частина теми, яка називається в цілому "Дністровський каньйон". Я разом із колегою Матвієнком розробили програму національну, яка називається "Дністровський каньйон". Я радий, що в принципі є підтримка в уряді, водночас реалізація її затягується. Я думаю, що якщо ми з цих двох тем знайдемо порозуміння не тільки на рівні уряду, але тут, у Верховній Раді, з органами представницькими на місцях, ми можемо тоді досить серйозно взятися за сталий розвиток Дністровського в цілому басейну і в тому числі Дністровського каньйону, що є дуже важливо для розвитку туризму, для розвитку і започаткування цікавого нового бізнесу на місцях, а також нових робочих місць і поповнення бюджетів органів самоврядування. Тому я пропоную підтримати ратифікацію…

Шановний Голово! Шановні колеги! Ну, зрозуміло, очевидно, що Кабінет Міністрів повинен виконувати зобов'язанні, які були прийняті в 2012 році. Але в мене виникає питання, а коли Кабінет Міністрів і Міністерство виконає зобов'язання перед людьми, які проживають в Житомирській області з приводу катастрофічного забруднення річок Хомора і Случ? Шановний пане міністре, скільки можна до вас звертатися? Скільки можна писати листів і депутатських звернень, реакція – нуль. Місцеві органи влади, що з цього приводу роблять? Здійснюють моніторинг, у них можливостей немає. Але цілий Кабінет Міністрів України, вдумайтесь, шановні колеги, не можуть знайти управу на одне підприємство, це Понінківський картонно-паперовий комбінат. Видно, власник дуже висока особа, оскільки справи порушують, потім забирають в область, з області ці справи забирають в Київ, потім перейдуть назад в інші райони, і справа продовжується залишатись на тому ж місці, люди жити не можуть. Ми перед Молдовою зобов'язання виконуємо, а перед своїм власним народом ні! Я так переконаний, що на цей власний народ плювати. Я звертаюсь до міністра і прошу вас, сьогодні приїхали люди, активісти, які представляють різні політичні сили, громадськість, ви прийміть, будь-ласка, їх, і дивлячись у вічі скажіть, що врешті-решт буде зроблено окрім відписок, які не дають нічого. Або вони принесуть води і попросять, щоб весь Кабінет Міністрів напився тієї води, яку п'ють люди. Ну далі вже мовчати не можна! Скільки можна займатись цим блудом?!

фракції "Самопоміч" запевнити в тому, що ми підтримаємо ратифікацію цієї угоди. І, дійсно, хочемо сьогодні допомогти Міністерству екології в тих намірах, які сьогодні вони проявляють в діяльності роботи Кабінету Міністрів щодо захисту, власне, басейну річки Дністер. Тому що, на жаль, не порадившись ні з парламентом, на жаль, не порадившись з населенням, яке проживає сьогодні в басейні річки Дністер, в приближених населених пунктах, Кабінет Міністрів взяв на себе зобов'язання і виділення величезних сум коштів щодо будівництва каскаду ГЕС коли, дійсно, сьогодні є багато достатньо серйозних проблем по річці Дністер, які потім, надалі передаються нашим сусідам молдаванам. І тому сьогоднішня ратифікаціє цієї угоди це є взяття на себе країною виконання цих екологічних стандартів, які сьогодні повинні бути нами забезпечені. я переконаний, що існування цієї угоди, воно до певної міри унеможливить подальшу реалізацію плану уряду щодо підтоплення населених пунктів і взагалі руйнування екологічної системи навколо Дністра. Тому що на сьогоднішній день в наявності різних екологічних організацій, які є в Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій областях, є прохання, клопотання, звернення від наших сусідів Молдаван щодо неприпустимості забудови Дністру каскадами різних ГЕСів чи ГАЕСів. Тому сьогодні закликаємо весь парламентський зал підтримати цю ратифікацію і проголосувати "за". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, зараз відбудеться останній виступ, через дві хвилини ми перейдемо до прийняття рішення. Тому я прошу запросити в зал всіх народних депутатів і секретаріат Верховної Ради, і голів фракцій. Зараз заключний виступ від Радикальної партії буде Ляшко Олег Валерійович, Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, я хочу вам повідомити приємну новину, минулого тижня мені пощастило бути на півдні нашої рідної країни, Одеська, Херсонська, Миколаївська області, чудовий край, чудові люди, сонячна земля. Але проблема полягає в тому, що на півдні України, як і в усій Україні, в людей немає роботи. Миколаїв і Херсон колись мали славну славу міста корабелів. Це були найпотужніші кораблебудівельні підприємства, які будували кораблі не лише для Радянського союзу, а для всього світу. Десятки тисяч людей працювали на підприємствах суднобудівної галузі, сьогодні залишилися одиниці. Я в Миколаєві мав щастя зустрітися із колективом суднобудівного заводу "Нібулон", який на рівному місці відновили із колишніх закинутих цехів. Інвестор вклав 80 мільйонів доларів, створені сотні робочих місць і 9 тисяч жителів Миколаєва стоять у черзі для того, щоб отримати роботу на цьому заводі. І я хочу навести приклад цього підприємства для наслідування всім в країні, вкладати інвестиції і створювати робочі місця. Але інвестор це робить всупереч державній політиці, всупереч навіть тим намірам, які є сьогодні в парламенті, щоб прийняти такі закони, щоб завезти сюди в Україну кораблі під офшорними прапорами, замість того, щоб відновити власну суднобудівну галузь і судоходство по Дніпру. Господь нам дав 8 тисяч кілометрів водних шляхів. У нас мільйони тонн вантажів перевозять дорогами, в які ми потім мільярди вкладаємо у будівництво. Відновлення суднобудування, відновлення судоходства по Дніпру забере значну частину вантажів з дороги на І ми таким чином створимо тисячі і тисячі робочих місць і відновимо славу Херсону і Миколаєва як міст корабелів. Радикальна партія над цим потужно працює. Колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх займати робочі місця, заходити в зал, будь ласка, колеги. Хто в ложах знаходиться, будь ласка, займіть робочі місця. Ще одна хвилина, було звернення до міністра, будь ласка, Остап Семерак. І, будь ласка, займайте робочі місця. Шановні колеги, вкрай важлива тема і те, що бурхлива дискусія, підтверджує, що над проблемою охорони навколишнього середовища і збереження природних ресурсів треба працювати всім разом. Я дякую Володимиру Литвину, який підняв тему Случа і Хомори, і хотів би відчути підтримку Володимира Михайловича як депутата, обраного від Житомирщини, в підтримці роботи. Володимир Михайлович, нагадаю вам, що в результаті децентралізації український парламент позбавив Міністерство екології і природних ресурсів територіальних організацій. Більше того, це сьогодні є, на жаль чи на щастя, відповідальність територіальних громад. Але, звітуючи перед вами і перед парламентом за ту роботу, яку ми провели впродовж останніх двох років, повинен сказати, що встановлені забруднювачі. Там на цих двох річках працює постійно діючий пост пост хмельницької і житомирської інспекції. Але сьогодні ми з депутатами з "Народного фронту" і "Самопомочі" також обговорювали цю проблему і домовилися, що ми разом заставимо обласну комісію, яка працює по ліквідації надзвичайних ситуація накінець-то зібратися, накінець-то запросити і депутатів, сподіваюсь, що ви теж долучитесь як депутат від Житомирщини до роботи цієї комісії, також з представниками екологічної інспекції. І, шановні колеги, ми повинні зрозуміти, що ті повноваження, які мають органи місцевого самоврядування, повинні виконуватись. Ми повинні їм допомогти, і ми відкриті в цьому. Принагідно, хотів би попросити український парламент відступити від свого рішення грудневого яким український парламент на 2017 рік ввів мораторій на проведення екологічних перевірок по всій території України. Сподіваюся, що група "Воля народу" підтримає також скасування цього мораторію. Тому, звичайно, з громадою територіальною ми співпрацюємо. Володимире Михайловичу, я обов'язково сьогодні і з тими людьми, які приїхали, зустрінуся і вас запрошую на цю розмову, тому що вийти з цієї ситуації це є відповідальність і потреба не потреба не тільки житомирян, а в тому числі і інших людей, які користуються водним ресурсом в річці… в басейні річки Дніпро. Дякую за вашу підтримку і дякую за те, що ви тримаєте в полі зору цю проблему. І сподіваюся, що ви підтримаєте ратифікацію. Дякую. я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер (№ 0146). За пропозицію комітету ставиться пропозиція прийняти проект закону в цілому. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Прошу підтримати.

Закон прийнято. Наступний закон – це проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чорногорії про співробітництво в галузі освіти і науки (0147). Чорногорія стала членом НАТО. Ми маємо з ними налагодити більш тісніші відносини. Сподіваюсь, наступною буде Україна. Я прошу вас підтримати пропозицію і розгляд ратифікації за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати 0147, скорочена процедура. Голосуємо. За-177 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді заступника міністра освіти і науки Гребу Романа Володимировича. Будь ласка, пане Романе.

Шановний пане Голово Верховної Ради, шановні народні депутати! 9 грудня 2011 року у місті Подгориця було підписано угоду про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та урядом Чорногорії про співробітництво у галузі освіти та науки. Угода закріплює прагнення договірних сторін розвивати, зміцнювати співробітництво у галузях освіти та науки, що становить суспільний інтерес. Прийняття закону необхідне для набрання чинності зазначеною угодою. Це сприятиме розвитку двосторонніх відносин на стабільній довгостроковій основі, вдосконаленню нормативно-правової бази між нашими країнами. Проект Закону України про ратифікацію угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Чорногорії про співробітництво в галузі освіти і науки розроблено відповідно до пункту "е" частини два статті 2 Закону України "Про міжнародні договори України". Виконання положень вищезазначеної угоди не передбачає додаткового фінансування з Державного бюджету. Натомість введення в дію даної угоди буде сприяти розширенню прямих зв’язків між вищими навчальними закладами обох держав, розвитку різних форм взаємовигідного співробітництва між вищими навчальними закладами України та Чорногорії, забезпечення вивчення та викладання української мови в Чорногорії, а також вивченню чорногорської мови в Україні, участь науковців обох країн в конференціях, семінарах, круглих столах тощо. Ратифікація угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Чорногорії про співробітництво в галузі освіти і науки відкриє нові перспективи у співпраці в освітніх та наукових галузях України. Дякую за увагу. Прошу голосувати. Дякую вам. Я запрошую до співдоповіді голову підкомітету Комітету у закордонних справах Заліщук Світлану Петрівну. Будь ласка, пані Світлана. Шановні колеги, Комітет у закордонних справах на своєму засіданні 6 червня розглянув відповідний законопроект і підтримав його одноголосно. Метою прийняття цього закону є поглиблення міжнародної співпраці між Україною і Чорногорією. І це дозволить в тому числі наукові обміни між нашими країнами, обміни між студентами. Це поглибить співпрацю в науковій сфері, в навчальній сфері. Окремо хочу зазначити, що виконання положень вищезазначеної угоди не передбачає додаткового фінансування з державного бюджету, оскільки обміни студентами здійснюватимуться згідно з Постановою Кабінету Міністрів 26 лютого 1993 року "Про навчання іноземних громадян в Україні". Прошу підтримати ратифікацію цієї угоди. Дякую. Колеги, у мене є до вас одне питання-порада. У нас п'ять ратифікацій. Я дивлюсь, по часу це досить складно. Чи не було би заперечень в залі, якби у виступах ми виступали не по дві хвилини, а по одній хвилині, щоб ми змогли пройти ці ратифікації. Я не чую, треба підійти. Щоб по одній хвилині, так? Колеги, давайте я поставлю на голосування. Якщо буде згода залу, щоб ми змогли працювати більш інтенсивніше. Колеги, я звертаюсь до залу з проханням проголосувати, щоб виступи в обговоренні були не по дві хвилини, а по одній хвилині, щоб ми пройшли всі ратифікації. Колеги, я прошу підтримати ініціативу, щоби під час розгляду блоку питань ратифікації в обговоренні було по одній хвилині, а не по дві. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

Дякую вам. 154, рішення не прийнято. Переходимо до обговорення. І я прошу провести запис: два – за, два – проти. 0147.

Шановні колеги, я прошу підтримати цей проект постанови. Він відкриває не тільки великі можливості для України у науковому співробітництві з Чорногорією, а взагалі відкриває величезні освітні наукові простори для української науки, для молодих блискучих науковців, для відкриття міжнародного співробітництва,

Соболєв, "Батьківщина". Я хотів би привітати Чорногорію з важливою подією. Ця невелика, але горда країна змогла пройти найважчий шлях і стати повноцінним членом НАТО на відміну від України, яка все ще всередині навіть парламенту веде якусь дискусію: чи треба це, чи не треба. Але з боку економічної ситуації, яка підписана цій міжнародній угоді, на мій погляд, це буде серйозна і суттєва підтримка цього форпосту на Балканах, який дозволить і українські інтереси достойно представляти на Балканському півострові. Дякую. Крім того, хочу запропонувати, щоб завтра ми першим питанням розглянули зміни до Закону зовнішньої і внутрішньої політики, де ми би законодавчо чітко визначили напрям України в НАТО. Завтра ми зможемо врегулювати законодавство. Колеги, зараз заключний виступ, тому я прошу усіх запросити в зал. Через дві хвилини ми перейдем до прийняття рішення. І я надаю слово Сажко Сергій Миколайович. Сажко Передаю слово Шурмі. В цій угоді розкриваються принципи співробітництва, встановлюється можливість, що дуже важливо є, молодими науковцями, запроваджуються місця для обміну студентами, для них стипендія. Одним словом, це хороший документ для співпраці. цю угоду підтримувати, і ми її підтримуємо. Але сьогодні ми не будемо голосувати за ратифікацію цієї угоди по одній причині: в роботі парламенту є ліквідований день опозиції. І ми не маємо на сьогоднішній день можливості розглянути ті законодавчі ініціативи, особливо які стосуються і соціального захисту, і розвитку економіки. Тому ми вимагаємо розглянути керівництву Верховної Ради пропозицію встановити день опозиції, де ті питання будуть розглядатися. І до тих пір, поки ми не доб'ємося цього права, ми участі в ратифікаціях не будемо приймати, не дивлячись на те, що це є престиж України. Хочу, щоб нас усі зрозуміли, чому ми так робимо. У нас іншої можливості достукатися і добитися свого права опозиції на це немає. І ми тому намагаємося таким чином привернути увагу міжнародної спільноти, до якої так тягнеться в тому числі і Коаліція "Європейська Україна", і хочуть жити за тими законами. А там права опозиції є чітко прописані. Ми вимагаємо дня опозиції, де будуть розглядатися наші законопроекти, після цього притупимо до голосування. Дякую. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайняти робочі місця. І, колеги, я кожного разу за п'ять, за дві хвилини повідомляю, що зараз відбудеться голосування. Но інколи на моїх очах депутати демонстративно розмовляють і не голосують під час голосувань. І це ж неповага до колективу, який готував закон, і найбільше це неповага до України і до українців. Зараз ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайняти робочі місця. я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чорногорії про співробітництво в галузі освіти і науки, номер 0147, за пропозицією комітету в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, в цілому 0147.

якщо є в когось думка щось від фракції освіти і науки, Чорногорію, це питання або коаліції, або опозиції, той перебуває в дуже глибокій, нерозумінні процесів міжнародних. Будь ласка, колеги! Зараз поставлю на повернення. Не треба виступати. Зараз я поставлю на повернення.

Пропозиція повернутись до проекту Закону (0147). І я прошу всіх сконцентруватись. Всі європейські сили, всі ті, які вважають, що Україні необхідна співпраця з Чорногорією, ті, хто вважають себе патріотами, я впевнений, проголосують. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чорногорії про співробітництво в галузі освіти і науки (0147). Я прошу проголосувати. Прошу підтримати. Колеги, голосуємо! Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо за повернення. Колеги, уважно і відповідально голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо!

За-228 Повернулись. І я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чорногорії про співробітництво в галузі освіти і науки (0147) в цілому. Колеги, прошу всіх уважно проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо! Кожен голос має значення. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

заява від двох фракцій "Самопомочі" і Радикальної партії на перерву, але готові замінити перерву на виступ. І тому, колеги, прошу не розходитись. І надається для виступу слово, кому? Ми би хотіли привернути увагу всіх, як зараз добирається Верховний Суд України. Коли в минулому році в цьому залі на пропозицію Президента України переписувалася Конституція, всім казали: зате буде новий Верховний Суд і Антикорупційний суд.

Олексій Васильович Бринцев, зараз суддя господарського суду Харківської області. Його батько працює суддею Конституційного Суду, давав диктаторські повноваження Януковичу. Багато майна в декларації, чотири квартири в Харкові. В 2014-2016 роках більше 20 разів перетинав кордон з Російською Федерацією.

Золотніков Олександр Сергійович, зараз суддя Одеського апеляційного адміністративного суду. Неодноразово забороняв мирні зібрання, в тому числі і під час Євромайдану. Не дозволяв одеситам збиратися на підтримку демократії, на підтримку захисту прав людини. Ці люди зараз будуть набиратися в новий Верховний Суд, який, ясно, що буде тоді новим тільки за назвою. Це дуже погані ігри. Обманювати людей, обманювати парламент, обманювати всіх можна, але недовго. Я вже не говорю про Антикорупційний суд. Законопроект, поданий 1 лютого цього року, не винесений на голосування, незважаючи на неодноразові звернення і до Комітету з правової політики, і до спікера парламенту. Більше того, зараз депутат від "Блоку Петра Порошенка" подає пропозицію скасувати ідею створення Антикорупційного суду. Він пропонує назвати звичайних, а значить більшість корумпованих суддів антикорупційними, виділити в кожному суді таку групу і хай косять бабло далі. Ще раз, якщо в цій країні не буде створено суду, тому числі за допомогою цього парламенту, у громадян не залишиться іншого виходу як нове повстання проти несправедливості, проти обману і проти нищення їхніх прав. Давайте не робити цієї помилки. Колеги, наступний закон по ратифікації це є проект Закону про ратифікацію Європейської угоди про передачу заяв про правову допомогу (номер 0148). І, колеги, я прошу підтримати розгляд… Колеги, я прошу в залі спокою. Я прошу розійтись. Дівчата! Поможіть. Дякую вам. Колеги, прошу приготуватись до голосування. Прошу в свої кути зайти. І прошу всіх приготуватись до прийняття рішення. І я ставлю на голосування пропозицію розгляду проекту Закону про ратифікацію (0148) за скороченою процедурою. І прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

За-167 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді заступника міністра юстиції Петухова Сергія Ігоревича. Пане Сергій, будь ласка. Доброго дня, шановні народні депутати! Вашій увазі пропонується законопроект 0148 про ратифікацію Європейської угоди про передачу заяв про правову допомогу. Якою є сутність цієї угоди? Вона дозволить українцям передавати через Міністерство юстиції заяви та документи, необхідні для отримання безоплатної правової допомоги в 32 країнах Європи, які вже ратифікували цю угоду. За принципом взаємності так само і Україна буде виконувати такі заяви про безоплатну правову допомогу громадянам країн в Україні. Ця угода набрала чинності ще в 1977 році, але до цих пір ми не могли її ратифікувати. Чому? Тому що фактично до минулого року в Україні не існувало безоплатної правової допомоги в цивільних комерційних та адміністративних справах. Міністерство юстиції протягом 2015-2016 років відкрило більше 50… 500, перепрошую, центрів та бюро правової допомоги, які надають таку безоплатну правову допомогу українцям в тих справах, що стосуються кожного з нас, справах про житло, землю, спадок, сімейні спори, соціальні виплати. Ми отримали більше 500 тисяч звернень по таких справах, тому фактично наявність цієї системи дозволила нам і дала можливість ратифікувати цю угоду і розширити можливість для отримання безоплатної правової допомоги нашим громадянам не лише в Україні, але і в 32 країнах Європи, які вже ратифікували цю угоду. Прошу підтримати цей законопроект і надати реально ефективну можливість українцям отримати безоплатну правову допомогу в країнах Європи. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І запрошую до співдоповіді голову підкомітету Комітету у закордонних справах Ар'єва Володимира Ігоревича. Шановні колеги, я спочатку хочу відреагувати все ж таки як від імені "Блоку Петра Порошенка" реплікою на те, що щойно було сказано, що один із членів "БПП" подав законопроект щодо скасування антикорупційного суду. Я вам можу сказати, що в "Блоці Петра Порошенка" дуже багато різних людей, є навіть такі, які ненавидять Петра Порошенка, але не хочуть виходити самостійно із фракції "Блоку Петра Порошенка", ми їх не виганяємо, тому у нас демократія. Але позиція "Блоку Петра Порошенка" це потрібно створювати антикорупційний суд і це буде фракція підтримувати. Тепер щодо законопроекту? Шановні колеги, Комітет у закордонних справах на своєму засіданні 6 червня 2017 року розглянув, внесений Президентом України, проект Закону України про ратифікацію Європейської угоди про передачу заяв про правову допомогу і ухвалив рішення, рекомендувати Верховній Раді України ратифікувати Європейську угоду про передачу заяв про правову допомогу. Цей законопроект спрямовано на виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Європейською угодою про передачу заяв про правову допомогу з метою усунення перешкод економічного характеру, які ускладнюють доступ до правосуддя і спрощення реалізації своїх прав соціально незахищеними верствами населення держав-учасниць. Відповідно до пояснювальної записки, за підписом міністра юстиції України Павла Петренка, реалізація положень Європейської угоди про передачу заяв про правову допомогу не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету України. Ратифікацію Україною Європейської угоди про передачу заяв про правову допомогу створить необхідну правову основу для покращення співробітництва у сфері надання правової допомоги у цивільних, комерційних або адміністративних справах у взаємовідносинах між Україною та державами-членами Ради Європи, які є учасницями угоди і уможливить доступ громадян України до механізму угоди, який з метою забезпечення захисту прав всіх громадян держав-учасниць угоди дає змогу громадянам будь-якої… 30 секунд, будь ласка. Будь ласка, прошу провести запис: два – за, два – проти.

Фракція "Блоку Петра Порошенка" підтримує ратифікацію цієї угоди. Цей міжнародний документ важливий в першу чергу для простих громадян, адже в межах країн-підписантів, а це 32 країни Ради Європи, усуваються економічні перепони, які не дозволяли отримати доступ до правосуддя. Схваливши це рішення українцям буде простіше і дешевше відстояти законні права в судах учасників угоди. Фактично угода має механізм із теорії України звернутися за правовою допомогою в цивільних, торгівельних чи адміністративних справах на території будь-якої договірної сторони. Ця ратифікація відкриває можливість українцям відстоювати власні права в інших державах, на різних умовах. Тому ратифікація нами підтримується і ми вважаємо, що в період активної активної європейської інтеграції це вкрай важливо. Тому фракція "Блоку Петра Порошенка" закликає всіх своїх колег по парламенту підтримати цю ратифікацію. Дякую. Дякую. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". Дійсно, ратифікація цієї угоди вона дозволяє нам стати нарівно і захищати громадянам свої права не тільки в Україні користуючись безоплатною правовою допомогою, а на сьогоднішній день вже в 32 країнах, які входять до складу

в тій же Франції, Німеччині, Бельгії інших країнах, це дуже серйозні і великі кошти. І дана конвенція, вона фактично передбачає, що країни між собою домовились, що механізм безоплатної правової допомоги, який є кожній з цих країн, в тому числі які я перерахували, він зможе бути застосований рівно як і для громадян цієї країни, так в даному випадку і для громадян України, які звернуться із відповідною формою заяви. Тут, звичайно, буде дуже важливо, щоб Міністерство юстиції провело якусь, можливо, за за допомогою системи безоплатної допомоги в Україні, провели роз'яснювальну роботу, яким чином люди можуть скористатися цим механізмом. Тому що, якщо читати текст угоди, то з нього прямо не випливає конкретні вимоги, форма заяви і так далі. Тому я б дуже просила і звертаюся до Міністерства юстиції, щоб вони відповідно взяли під контроль і провели для нашого населення, для громадян України роз'яснювальну роботу з приводу цього нового механізму, нової гарантії, яка з'являється у зв'язку з ратифікацією даної конвенції. Ми будемо підтримувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Мельничук Сергій Петрович, "Воля народу". Група "Воля народу" буде підтримувати дану угоду. Адже це необхідно для наших громадян, щоб вони… особливо до малозахищених верст населення, які б, дійсно, отримували цю допомогу. Але мене більше турбує малозахищені верстви населення українців, які проживають в Україні, от, і як вони будуть захищені саме від нашого свавілля судів, прокуратури і інших правоохоронних органів. і рейдерських захоплень, адже, щоб подати до суду, сплачуються величезні кошти, яких немає у наших громадян, у них немає навіть грошей на виживання, я вже не говорю про боротьбу із великими комерційними структурами у вигляді Міністерства внутрішніх справ, злочинної організації – прокуратури, злочинних судів і так далі. От і цим їм спотикає і Міністерство юстиції у вигляді комісії, яка фактично погрязла в корупції, от, і обналічує всі кошти, які йдуть від рейдерських атак. Позор Міністерству юстиції і їхній комісії. Колеги, зараз буде заключний виступ. Через дві хвилини ми перейдемо до прийняття рішення. І тому прошу всіх заходити в зал і прошу голів фракцій запросити депутатів у зал. Через дві хвилини ми переходимо до прийняття рішення. А зараз слово має Мосійчук Ігор Володимирович. Будь ласка. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Наша фракція, звичайно, буде підтримувати цей законопроект і вважає дану ратифікацію важливою. Але у контексті правової допомоги я хотів би поговорити про фарисейство, яке протягом двох останніх тижнів відбувається у цьому залі. Мова йде про обрання нового Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України. Давайте чесно скажемо один одному, що в залі є група, яка хоче бачити кандидатом на цю посаду людину, яку не висуває, а саме чинну Уповноважену з прав людини пані Валерію Лутковську. Я до неї відношусь дуже добре як до людини, і мені вона допомагала. Але, шановні колеги, якщо ви хочете висунути пані Валерію кандидатом, висуньте, зробіть це, зберіть підписи, заявіть про це, але не влаштовуйте цирк, не звинувачуйте Голову парламенту в тому, що він зірвав голосування, тому що НАЗК вигадало проти всіх трьох кандидатів, які були висунуті парламентом, вигадали якісь звинувачення, затягнули перевірку. Тепер Комітет по правам людини заявляє, що буде оголошувати новий конкурс. А фарисейство знаєте в чому? Що в комітеті і в НАЗК люди мають відношення до однієї політичної сили в цьому залі. А фарисейство в тому, що звинувачувати Артура Герасимова лідер цієї політичної сили у співпраці з терористами може, потім вибачається на молитовному сніданку, а вчора знову виходить як фарисейка з цієї трибуни звинувачує у співпраці з терористами. Припиняймо фарисейство і захищаймо права людини! ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми переходимо до прийняття рішення. я прошу усіх… Я ще, так, одна хвилина ще від фракції Шурма. І… Будь ласка, заходьте в зал. Шурма, одна хвилина. ратифікувати. Це позиція фракції, оскільки метою є усунення перешкод економічного характеру, що ускладнюють доступ до правосуддя і спрощення реалізації своїх прав соціально незахищених верств населення держав-учасниць. Однак ми голосувати, фракція, не будемо, оскільки ми позбавлені права відстоювати наші законодавчі ініціативи. Ми вимагаємо, щоб в порядок денний сесії був відведений день для опозиції, де ми би змогли розглянути наші законодавчі ініціативи, які захищають соціально незахищені верстви населення, що проживають і на території України, і на тимчасово окупованих територіях. Наші законопроекти, які стосуються розвитку економіки, яка перебуває сьогодні в стані стагнації. До тих пір, поки ми як опозиція не будемо мати права цивілізовано, що робиться в європейських державах, відстоювати свої права, ми не будемо голосувати при ратифікаціях. Колеги, переходимо до прийняття рішення. Не виходьте з залу. Я тільки одне турбуюся, щоб завтра не прийшло просвітлення – і завтра не була активна участь в голосуванні вашої фракції з причин, не відомих для залу. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Європейської угоди про передачу заяв про правову допомогу (0148) за пропозицією комітету в цілому. Зараз відбувається голосування, я нагадаю тим депутатам, які стоять справа. Шановні колеги, щоб я не називав прізвищ. Зараз голосування відбувається. А голосування – це безпосередня робота народного депутата. І для того обирали люди в зал. Як добре, що я нагадав. Отже, 0148 в цілому. Прошу проголосувати. Прошу підтримати.

Прошу запросити депутатів в зал, зараз поставлю на повернення. Будь ласка, запросіть депутатів в зал. Займіть робочі місця. Колеги, зараз я поставлю на повернення, і я сподіваюся, що долучаться депутати і повернуться на свої робочі місця. Прошу голів фракцій допомогти. Як відчувається, можем ставити, колеги? Я бачу, підійшло депутатів Тоді, будь ласка, уважно. Кожен голос має значення. Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону про ратифікацію Європейської угоди про передачу заяв про правову допомогу (0148). Кожен голос має вагу і має значення, і я прошу проголосувати за повернення до розгляду. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

Прошу заходити в зал і займати робочі місця. Я прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Нам не вистачає п'ять голосів. Можем голосувати? Я прошу зайняти усіх робочі місця. Хлопці, ви що, проти ратифікації? Колеги, будь ласка, займіть робочі місця, я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону про ратифікацію Європейської угоди про передачу заяв про правову допомогу (0148). Прошу проголосувати. Прошу підтримати повернення.

За-228 Повернулися. Тепер, колеги, усі на місцях, і я ставлю на голосування проект Закону 0148 в цілому. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. В цілому. Приймаємо рішення, прошу підтримати. Голосуєм.

Прошу проголосувати за розгляд за скороченою процедурою. Прошу підтримати.

Доброго дня, шановні народні депутати! Вашій увазі пропонується законопроект про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Словенія про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв, консульських установ та представництв при міжнародних організаціях. Ця угода стосується соціально-трудової сфери та регулюватиме питання працевлаштування на принципі взаємності. Ця угода є ще однією угодою в низці угод, які були вже ратифіковані Верховною Радою, вона базується на стандартних загальноєвропейських підходах. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До співдоповіді запрошується заступник голови Комітету з питань європейської інтеграції Іонова Марія Миколаївна. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Як щойно зазначив доповідач від уряду, законопроект має на меті виконання внутрішньодержавних процедур, які необхідні саме для набрання чинності Угодою (у формі обміну листами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Словенія про здійснення оплачуваних видів діяльності членів сімей співробітників дипломатичних представництв, консульських установ та представництв при міжнародних організаціях шляхом ратифікації. Набрання чинності угодою сприятиме реалізації права на працю членами сімей дипломатичних представництв та консульських установ України в Словенії і навпаки. Комітет з питань європейської інтеграції розглянув законопроект і рекомендує Верховній Раді прийняти його за основу і в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, в нас ще ця і ще одна ратифікація. Якщо ми коротко проведемо обговорення, ми зможемо прийняти і одну, і другу. Будь ласка, прошу провести запис і закликаю вас до лаконічності. Прошу провести запис. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, я хотів би звернути вашу увагу на надзвичайні події, які зараз відбуваються під стінами парламенту. Тисячі людей з усієї України прийшли з вимогами до влади припинити дерибан землі. Влада, компрадорська влада на чолі із компрадорською коаліцією хочуть пограбувати українців і забрати в них останнє – нашу рідну українську землю. І все це робиться, як оті гомерівські сирени приспівували мандрівників, щоб потім вбити їх, так само влада хоче обікрасти, обезземелити наших українських селян під розмовами про те, що коли продадуть землю, то прийде інвестор в українське село. Для того, щоб інвестор прийшов в українське село, українська земля повинна належати українському народу, українським селянам, українським фермерам, а не транснаціональним корпораціям і латифундіям, як це намагається зробити влада! Продаж української землі – це злочин проти українців. У дев'яності роки роздерибанили промисловість, роздали людям ваучери, на які вони до сьогодні чекають дивідендів. Сьогодні так само хочуть роздерибанити землю, закріпачити селян і перетворити їх на рабів транснаціональних корпорацій. Саме тому, щоб уникнути цього катастрофічного сценарію розвитку для нашого рідного села і для нашої рідної країни, команда Радикальної партії ініціювала і дякую, 175 народних депутатів підписались під змінами до Конституції, щоб основою аграрного устрою України визнати фермерське господарство! Український селянин, український фермер має бути господарем на українській землі! Вимагаємо прийняття змін до нашої Конституції. Рудик Сергій Ярославович.

на контрактній, звичайно, основі, за законами нашої держави весь період цього перебування. Це, дійсно, як сказав заступник міністра закордонних справ, європейська практика, якої нам треба дотримуватись. Фракція "Блоку Петра Порошенка" буде голосувати за ратифікацію цієї постанови. І я прошу вас підтримати. І ще. Шановні колеги, буквально 15-20 хвилин тому ми з вами розглядали проект Постанови про ратифікацію Угоди між Україною і Урядом Молдови по Дністру, щоб зробити його безпечним у всіх смислах цього слова. Я хотів би звернути вашу увагу, що 2 квітня цього року в Ліверпулі на Світовому конгресі зелених, який відбувається раз в 5 років, делегація Партії зелених України разом з молдовською делегацією, її підтримували ще 12 країн, закликали уряди наших держав України і Молдови відмовитись від будівництва ГЕС на Дністрі. Я просив би урядовців і особливо міністра, який, на жаль, нас уже не чує, прислухатись до цієї позиції, оскільки це буде самим дієвим способом захисту екології і судноплавства, і всієї флори і фауни в рамках цього басейну. Дякую за увагу. Дякую. Колеги, заключний виступ Шурма Ігор. І через 2 хвилини ми переходимо до голосування. Прошу всіх депутатів запросити в зал. 11:54:00 ШУРМА Ігор Шурма,"Опозиційний блок". Шановні колеги, чому сьогодні "Опозиційний блок" приймав рішення про підтримку Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Словенія про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв, консульських установ та представництв при міжнародних організаціях? Оскільки ця ратифікація дасть можливість і сприятиме подальшій реалізації права на працю, підтримки рівня кваліфікації та отримання можливості для подальшого професійного розвитку членам сімей співробітників диппредставництв та консульських установ обох країн. Крім того, ми прекрасно розуміємо, що сьогодні, якщо ми хочемо інтегруватися в європейську спільноту, ми повинні синхронізувати стандарти якості життя, стандарти якості соціального захисту, стандарти захищеності людей з європейськими цінностями. Однак, з іншого боку, як можна називати європейськими стандартами позиції коаліції, яка іменує себе "Європейська Україна", яка в свій час завалила, вибачте за грубе слово, Закон "Про опозицію". В європейській спільноті, в демократичному суспільстві всюди є права опозиції, визначені законом. А у нас у Верховній Раді, інтегруючись в Європу, вирішили права опозиції не давати. І як наслідком цього була ліквідація дня опозиції, це того для, коли можна розглядати актуальні проблеми економіки, соціального захисту, розвитку демократичного суспільства в Україні, які ініційовані опозиційними силами. Ми вимагаємо включення до порядку денного дня опозиції, де можна розглянути десятки тих законопроектів, які вже місяцями, роками лежать і їх не розглядають. До речі, в тому числі і Закон про референдум, про який всі забули. Ми відмовляємося сьогодні голосувати за закони про підтримку ратифікації до того часу, поки не буде дня опозиції. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, переходимо до прийняття рішення. Прошу всіх зайняти робочі місця.

про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв (№ 0133) в цілому. Колеги, а достатньо чути мене в залі? Всі чують, що ми до голосування переходимо? Так? Будь ласка, займіть робочі місця, хлопці. Отже, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

Я поставлю на повернення. Колеги, а в мене є питання, а ви категорично проти ті депутати, які знаходять справа, проти цього законопроекту? Валера, це позиція принципова не голосувати? Ну, для чого принижувати і мене, і весь парламент? Я ж попереджаю по кілька раз. Для чого так робити? Демонстративно під час голосування… Ми ж є в залі, і це одна з найбільших проблем, яку ставить до нас суспільство, що депутати не ходять на роботу, але, коли є в залі і не голосують, це дивує, я говорив неодноразово, це принижує весь парламент. Будь ласка, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту 0133. Прошу проголосувати за повернення до голосування 0133. Голосуємо. Прошу підтримати, прошу проголосувати. За-229 Рішення прийнято. І я ставлю проект закону 0133 в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу проголосувати.

Закон прийнятий. Колеги, остання ратифікація. Давайте ми її швиденько пройдемо, колеги, за 5 хвилин, не розходимось. Я ставлю… Продовжую на 15 хвилин засідання, і я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою проекту Закону про ратифікацію Третього додаткового протоколу 0135. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Не розходьтесь, ми швидко його пройдемо і підтримаємо. За-192 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді заступника міністра юстиції Петухова Сергія Ігоровича. І будь ласка, пане Сергій, лаконічно.

Колеги, у нас наступний закон є той, який імплементує дану угоду. Ні, ви вертайтесь, будь ласка, Сергій, ви вертайтесь.

про ратифікацію Третього додаткового протоколу та Четвертого додаткового протоколу до Європейської конвенції про видачу правопорушників. Так само ми пропонуємо розглянути законопроект 6149, який вносить зміни в Кримінально-процесуальний кодекс, необхідні для імплементації цих протоколів в правове поле України. Який сенс цього Третього та Четвертого протоколу? Вони передбачають спрощену процедуру екстрадиції осіб, які розшукуються в державах-підписантах цієї конвенції, спрощують процедуру, встановлюють скорочені терміни, чітко визначають перелік документів необхідних для прийняття рішення, дозволяють спілкування електронними способами зв'язку, дозволяють використовувати систему Інтерполу. І до чого це призводить? Це призводить до того, що у випадку, якщо правопорушник скривається від України за кордоном, наші правоохоронні органи зможуть швидше його отримати на територію України, у випадку видачі з території України розшукуваної особи ми економимо час і кошти, які ми витрачаємо на його утримання утримання під час тимчасового чи екстрадиційного арешту, а також час, який ми витрачаємо для переписки по цих процесах. Тому прошу підтримати і Четвертого протоколу, а так само законопроекту, який імплементує ці положення в Кримінально-процесуальний кодекс, змінює в розділі ІХ міжнародне співробітництво у відповідній статті і дозволяє Генеральній прокуратурі і Міністерству юстиції ефективно реалізовувати ці протоколи в Україні. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. До співдоповіді запрошується Іонова Марія Миколаївна, будь ласка. 12:02:36 ІОНОВА М.М. Шановні колеги, шановний пане Голово. Дійсно, як тільки що зазначив доповідач, законопроект має на меті виконання саме внутрішньо… знову державних процедур. Але ці обидва протоколи пропонується ратифікувати разом із заявами, які скеровані на захист прав та інтересів осіб, що підлягають екстрадиції. цими міжнародними договорами матиме наслідки уніфікації і пришвидшення процедур спрощеної екстрадиції між договірними сторонами. Тому з огляду на те, що реалізація положень саме Третього і Четвертого протоколів потребує внесення змін змін до чинних законів України, а відповідно до частини сьомої статті 9 Закону України про Міжнародні договори України, проекти таких законів мають вноситися на розгляд Верховної Ради разом із законопроектом про ратифікацію. права законодавчої ініціативи вніс проект закону 6049, про який зазначив представник уряду. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, як головний з опрацювання цього законопроекту, рекомендує прийняти його за основу, а Комітет з питань європейської інтеграції, розглянувши законопроект 0133, прийняти його рекомендує за основу і в цілому, але разом із законопроектом 6149. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, давайте дуже лаконічно проведемо обговорення. Будь ласка, проведіть запис: два – за, Різаненко.

Ще у 2012 році Україна підписала Третій і Четвертий додаткові протоколи до конвенції, вони були розроблені для вдосконалення процесу погодження та видачі правопорушників. Зокрема, пришвидшена процедура за згодою затриманої особи, було переглянуто строки давності у справах при видачі, запропоновано сучасні методи комунікації між учасниками конвенції та максимально збалансованого дотримання прав людини і дотримання вимог законодавства країн-підписантів. Для України наразі додаткові протоколи конвенції мають важливе значення. Адже після Майдану ми всі знаємо, що багато корупціонерів, які грабували нашу державу, сьогодні осіли в різних державах, до речі, у високорозвинених європейських. Ця ратифікація дає можливість їх повернути і притягнути до відповідальності. Отож, ми закликаємо підтримати ратифікацію цієї угоди. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Зараз буде заключний виступ, через дві хвилини буде прийняття рішення. Тому я переконливо прошу всіх зайти в зал, не виходити, зайти в зал, приготуватись до прийняття рішення. Зараз Гусак Володимир. Тільки вас дуже прошу, лаконічно, ми знаємо вашу позицію принципову. Будь ласка, Володимир Георгійович. Шановні колеги, шановні українці, шановний Голово! Я хотів би ще раз підтвердити позицію нашої фракції, що у зв'язку з нехтуванням прав опозиції, у зв'язку з тим, що десятки важливих соціальних і економічних законів, які ми подаємо, просто не ставляться до порядку денного, ми сьогодні не будемо голосувати за ці постанови, включаючи Постанову про ратифікацію Третього протоколу і ратифікацію Четвертого протоколу. Я також хотів би звернути увагу, що для того, щоб Верховна Рада України працювала ефективніше, починати треба з організації роботи. Наприклад, сьогодні жодне питання по цій ратифікації не було проголосовано з першого разу, а потім ми намагаємося знайти час десь в іншому місці і навіть пропонується скоротити виступи до однієї хвилини. Можна взагалі відмінити виступи і відмінити обговорення, а потім і взагалі скасувати інститут парламентаризму в Україні. Дякую. Я дуже сподіваюсь, що зараз ми зможемо… Будь ласка, заходимо в зал. Я навіть не буду коментувати це безглуздя, яке звучить з трибуни. Будь ласка, колеги, я вас прошу, одна хвилина. Переходимо до прийняття рішення, колеги. І я ставлю на голосування, займаємо робочі місця, проект Закону про ратифікацію Третього додаткового протоколу та Четвертого додаткового протоколу до Європейської конвенції про видачу правопорушників (0135) в цілому. Кожен голос має значення, прошу зайняти робочі місця і проголосувати 0135 в цілому. Голосуємо.

Запросимо в зал, колеги. Будь ласка, запросіть депутатів у зал, не виходимо, запросіть у зал, не всі встигли проголосувати. Я дуже вас прошу, по-перше, лишаємося на місцях. По-друге, запрошуємо депутатів у зал. Попросіть, будь ласка. Ярославе, давайте проголосуємо, потім, одну хвилинку. Попросіть Мустафу. Колеги, прошу зайняти робочі місця, я поставлю зараз на повернення. Прошу зайти в зал, оголосіть, хто є в кулуарах, щоб зайшли в зал… Отже, колеги, я ставлю пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону 0135. Я прошу всіх зайняти робочі місця і підтримати повернення до проекту Закону про ратифікацію 0135. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо, колеги. Голос до голосу. Голосуємо, прошу проголосувати, прошу підтримати. За-216 Дочекаємося, друзі. Дочекаємося кількох депутатів ми не можемо провалити ратифікацію. Будь ласка, зайдіть у зал. Оголосіть у кулуарах, щоб депутати зайшли в зал і прошу голів фракцій допомогти організувати депутатів. Я прошу максимально змобілізуватися, колеги. Колеги, я ще раз ставлю зараз на голосування, прошу зайняти робочі місця, Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону 0135. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

Я прошу зайти в зал, ми ратифікацію не можемо відхилити. Я прошу, колеги! Питання міжнародного авторитету і питання авторитету парламенту. Колеги, будь ласка, займіть робочі місця і прошу проголосувати. Ви зможете, зараз буде перерва, ви зможете під час перерви обговорити всі питання. Будь ласка, запросіть депутатів в зал. Я ставлю ще раз на голосування пропозицію повернутися до розгляду 0135. Я прошу всіх зайняти робочі місця і взяти участь у голосуванні. Прошу підтримати і прошу проголосувати повернення до 0135. Прошу проголосувати. Голосуємо. "Народний фронт", голосуємо! Прошу підтримати… (Шум у залі) Та "Народний фронт" дає найбільшу кількість голосів, тому і надіявся на "Народний фронт".

Ще раз я поставлю. Давайте запросимо всіх. Я ще раз поставлю, колеги, останній раз. Будь ласка, прошу зайняти робочі місця, ще раз я поставлю. Не виходьте, друзі, не виходьте! Я прошу зайняти робочі місця, я поставлю ще один раз. Будь ласка, всі змобілізуємося, займаємо робочі місця. Я ще раз ставлю пропозицію. Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту Закону про ратифікацію 0135. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Кожен уважно візьміть участь у голосуванні. Голосуймо, колеги! Прошу проголосувати! Голосуємо! Невже ми 6 голосів не дозбираємо? В залі ж нема… Колеги, будь ласка, може… Давайте ще раз, давайте змобілізуємося, давайте, колеги, займемо робочі місця. Давайте ще раз я поставлю. 6 голосів. Не всі проголосували, це було видно звідси. Колеги, 6 голосів. Я прошу всіх зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону про ратифікацію (0135). Прошу проголосувати. Прошу усіх взяти участь в голосуванні. Не виходьте з залу, ну, 30 секунд, проголосуйте! Повернення 0135. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Три голоси. Спробуємо ще раз? Три голоси. Три голоси, колеги. Три голоси. Я вас прошу! Три голоси ми зараз зберемо. Будь ласка, три голоси. Займіть робочі місця. Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону 0135. Прошу, три голоси, прошу підтримати всіх і проголосувати. Прошу підтримати. Бачу, зайшли в зал. Ганна зайшла в зал. Це дає нам підстави для оптимізму. Отже, голосуємо, колеги, повернення 0135. Прошу підтримати. Давайте злагоджено і відповідально всім залом. Це міжнародний авторитет, як кажуть депутати. Прошу проголосувати повернення 0135. Голосуємо, колеги. Кожен голос має значення. Дуже уважно, дисципліновано. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Колеги, підтримуємо злагоджено. Повернулись, 233. І я ставлю на голосування 0135 в цілому. Голосуємо в цілому. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо в цілому, приймаємо рішення. Кожен голос, колеги, займіть місця. За-227 Закон прийнятий, колеги. Вітаю з прийняттям рішення. Хочу зробити ще оголошення. Сьогодні у будівлі Верховної Ради України відбувається виставка. На виставці планується презентація курсових та дипломних студентських робіт Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв з нагоди 135-ліття заснування Косівської мистецької школи, яка формує сучасну концепцію розвитку культури та економіки регіону, піднімає їх на новий якісний рівень. Всіх патріотів і любителів Гуцульщини запрошую до участі у виставці і запрошую взяти участь і відвідати експозицію. Дякую вам. Зараз згідно Регламенту я оголошую перерву на 30 хвилин і запрошую всіх в зал о 12:50 для продовження нашої нелегкої, але такої потрібної для країни роботи. Дякую вам.

Отже, колеги, розпочинаємо нашу роботу. В президію надійшла заява від двох фракцій на перерву, але вони готові замінити перерву на виступ від фракції. я запрошую до слова народного депутата України, представника "Народного фронту" Андрія Тетерука. Будь ласка. Шановний пане Голово! Шановні колеги народні депутати України! Шановний український народе! Нашою наполегливою роботою в парламенті ми будуємо нову Україну. Нову Україну, яка здатна себе захищати від ворога. Нову Україну, яка нарешті почала долати наслідки економічної кризи. Нову Україну, яка нарешті починає відвойовувати свою позицію, проводячи певні зовнішньополітичні позиції нашої країни. І є надзвичайно важливим правильно фокусувати свої цілі для того, щоб ми розуміли, куди ми прагнемо дійти. І я дуже прошу, і звертаюсь до пана Голови Верховної Ради одним із перших питань завтра порядку денного поставити законопроект 6470, яким ми чітко сфокусуємо наше прагнення набути членство в НАТО. Враховуючи, що всі наші зусилля, коли ми концентруємось, досягають перемоги, така фукусація на набутті України членства у НАТО дасть розуміння, що ми здатні себе захищати в країні, яка скоро буде вже частиною європейського простору. І набуття членства НАТО дасть розуміння, що Україна здатна себе захищати, в тому числі і перебуваючи в членстві НАТО. Тому дякую всім за увагу. І прошу всіх завтра приєднатись до голосування за законопроект 6470. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я думаю, колеги, ніхто не буде заперечувати, щоб ми завтра першим питання в порядку денному поставили питання про вступ України в НАТО, про те, щоб ми в Законі про засади зовнішньої і внутрішньої політики чітко і неоднозначно зазначили бажання України вступити в НАТО. Нам важко говорити з нашими партнерами, якщо сама Україна чітко публічно не демонструє це бажання, і Верховна Рада, яка формує засади і основи зовнішньої політики України, не зафіксує це на рівні законодавства. Тому я переконаний, ця ініціатива завтра буде підтримана і проголосована. Колеги, ми маємо наступний пункт порядку денного. Це включення в порядок денний сесії проекту Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку з ратифікацією Третього додаткового протоколу та Четвертого додаткового протоколу до Європейської конвенції про видачу правопорушників. Зараз я буду пропонувати, щоб ми проголосували за включення в порядок денний сесії цього питання. Якщо ми побачимо, що голосів в залі не достатньо, я буду змушений провести рейтингове голосування на предмет присутності депутатів в залі і можливості або неможливості проведення нашого засідання нашого засідання після перерви. Тому прошу всіх запросити депутатів в зал і приготуватись до голосування. Прошу займати робочі місця, приготуватись до голосування.

Прошу Секретаріат Верховної Ради повідомити, що зараз відбудеться голосування.

Отже, колеги, я ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного, це є наступна позиція нашого регламенту, проекту Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку з ратифікацією Третього додаткового протоколу та Четвертого додаткового протоколу до Європейської конвенції про видачу правопорушників. Це лишень включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу проголосувати включення в порядок денний сесії. Прошу підтримати.

у залі) Давайте ми обміняємося думками, як діяти, давайте по хвилині від фракції. Давайте проведемо обговорення. 132. Рішення не прийняте. Будь ласка, по одній хвилині, порадьте голови фракцій, як нам діяти. "Блок Петра Порошенка". Артур Герасимов.

дякую тим, хто сумлінно виконує свої депутатські обов'язки ходить і велика ганьба і неповага до тих, хто не ходить на роботу. Люди обирають депутатів, сподіваються, що ті будуть працювати, вони не ходять на роботу. Якби вчитель, лікар, механізатор чи шахтар-металург не вийшов, людину б звільнили з роботи. Не ходить народний депутат – йому ще і зарплати платять. Радикальна партія не може і не має сил працювати в таких антилюдських умовах, коли дурять українців, коли не поважають українців, коли не підтримують українців своїми діями. Тому ми вимагаємо поставити рейтингове голосування, показати тих, хто зневажає українців,

"Опозиційний блок", Ігор Шурма. 13:06:45 ШУРМА І.М. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні громадяни України, сьогодні відбувалося голосування законів, які ратифікують міжнародні угоди. "Опозиційний блок", підтримуючи по суті, вважає чи не за необхідність голосування в таких законопроектах, сьогодні участі не приймав. Пояснюю чому. Вся справа в тому, якщо ми хочемо жити як цивілізована країна, як європейська, будь ласка, для опозиції виділіть один день, щоб опозиція могла відстоювати свої законодавчі ініціативи. А тепер по суті. Ви знаєте, я є політичним опонентом головуючого. Але я вам мушу сказати, що я стаю на його захист. Ви, коаліція, ви безсовісні люди, ви делегували людину організовувати роботу парламенту, а він мусить сьогодні до вас звертатися і просити прийти в зал. Ви що робите з тої людини, якій ви надали право керувати парламентом і бути обличчям українського парламентаризму? Ви просто безсовісно поступаєте до свого колеги. Будь моя воля, ви знаєте, ноги б вашої тут не пустив у зал. Дякую. Від "Батьківщини" Сергій Євтушок, одна хвилина. 13:07:55 ЄВТУШОК С.М. Дякую, пане Голово. Сергій Євтушок, Рівненщина, фракція "Батьківщина" Ми хотіли би сказати також, що уряд в нашій моделі управління мав би покладатися на підтримку підтримку коаліції. То ми ж сьогодні говоримо про те, що немає того фундаменту, на який уряд міг би покладатися при внесенні яких певних законопроектів. Тому фракція "Батьківщина" розуміє, що в порядку денному сьогодні є законопроект, який ми готові підтримати, зокрема, це про харчування дітей, пропонує все ж таки пане Голово, закликати всіх депутатів до залу, приступити до розгляду і розглянути позитивно законопроекти по харчуванню дітей за авторством Івана Григоровича Кириленка та Співаковського.

треба виконувати Регламент парламенту, поставити на рейтингове голосування, якщо в залі немає достатньої кількості людей, закрити засідання. А виборець, він мудрий в Україні, розбереться і прийме власне рішення на виборах до Верховної Ради. Іншого виходу, згідно Регламенту, немає, все решта – це балаканина. ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Мельничук, "Воля народу". Включіть мікрофон, будь ласка, Мельничуку. Вже включено. Будь ласка.

я вас прошу звернути увагу направо і наліво від себе і подивитися чисельність. Зараз надаю голові "Народного фронту". Подивіться, фракція майже в повному складі присутня в залі.

та їхніх поплічників із "Батьківщини" щодо дисципліни, щодо неприйняття рішень. Де ваші голови фракцій, скажіть, будь ласка, в робочий день? А тепер хочу звернутися до всіх в цьому залі. А чи не потрібно нам врешті-решт розпочати реформу нашої Верховної Ради, бо деколи треба зранку дивитися в дзеркало, комусь це неприємно робити. І ваша ініціатива, Андрій Володимирович, з тим, щоб врешті-решт скасувати перерву 12.00-12.30, допоможе в тому, щоб в цій сесійній залі після перерви був кворум. По-друге, давайте проведемо зараз рейтингове голосування, а завтра опублікуйте в "Голосі України" прізвища тих депутатів і голів фракцій, жирним, кого немає на робочому місця. Дякую. Дякую, колеги, за поради. Я так і зроблю, як це ми вже неодноразово робили. Я прошу зайти всіх в зал і приготуватись до рейтингового голосування на предмет присутності депутатів в залі. Я неодноразово на цьому наголошував і ще раз скажу, коли в робочий час депутати відсутні в залі, це є підло по відношенню до тих, хто сьогодні на фронті, хто сьогодні на робочих місцях навчає дітей, лікує дітей і нікому з них в голову не приходить бути відсутнім на робочому місці в робочий час. Я вважаю це неприйнятним і вважаю, що це дискредитує весь український парламент. І тому ми не повинні з тим миритися. Зараз проведемо рейтингове голосування, опублікуємо в "Голосі України", щоб суспільство бачило, хто працює, а хто не працює в робочий час у Верховній Раді України. Тому я прошу всіх зараз зайти в зал і приготуватись до рейтингового голосування. зал і приготуватись до рейтингового голосування. І ми опублікуємо тих, кого нема на робочому місці, хто найбільше говорить про те, що Верховна Рада повинна працювати, виступить на брифінгах, виступить на ефірах, а для роботи в парламенті часу для них немає. Будь ласка, заходимо в зал, я почекаю 30 секунд, щоб депутати зайняли робочі місця, щоб всі, хто є в залі, зайняли робочі місця. І, колеги, це загальна позиція, що ми опублікуємо в "Голосі України". Так? Спільна позиція, домовилися. І я прошу взяти участь в рейтинговому голосуванні, щоб ми могли визначити чи достатньо є народних депутатів в залі для того, щоб ми змогли продовжити наше засідання. Ми голосуємо всі зеленою кнопкою "за", яка демонструє присутність депутата в залі. Це не є розгляд питання, це є рейтингове голосування на предмет присутності депутатів в залі. Прошу приготуватися до голосування і прошу взяти участь в рейтинговому голосуванні, прошу проголосувати, прошу взяти участь.

Отже, колеги, 213 депутатів це є недостатньо для того, щоб ми могли брати участь в засіданні. Я можу зачитати. "Блок Петра Порошенка" – 85, "Народний фронт" – 56, "Опозиційний блок" – "Самопоміч" – 14, Радикальна партія Ляшка – 14, "Батьківщина" – 5, "Воля народу" – 4, "Партія "Відродження" – 8. У зв'язку з тим, що немає достатньої кількості голосів для прийняття рішення, за пропозицією голів фракцій я закриваю ранкове засідання Верховної Ради України. Хочу нагадати, що всі, хто не був на засіданні, їх списки будуть опубліковані і надані в публічний простір. Я сподіваюсь, це змусить провести відповідну роботу поміж депутатів. Хочу нагадати, що сьогодні у нас після обіду парламентські слухання на тему: "Пріоритетність додержання страхових засад при реформуванні пенсійної реформи". Також хочу наголосити, що сьогодні є засідання комітетів, і я бажаю плідної і творчої роботи на комітетах. Завтра о 10-й ранку я запрошую всіх в зал. Ми почнемо з першого ж питання про визначення і артикуляцію питання про вступ України в НАТО. А на сьогодні я бажаю усім народним депутатам вдалої і плідної роботи в комітетах Верховної Ради України. Дякую, до зустрічі.